Уважаеми колеги, предлагам да продължим с разискванията по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Чухме докладите на комисиите, както и становището на вносителя. Преди това искам да Ви прочета едно съобщение: „Днес, 8 декември 2022 г., е постъпил общ проект, изготвен въз основа на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приети на първо гласуване на 6 Проектът е изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника. Съобщението се прави с оглед на срока за писмени предложения за второ гласуване.“

Господин Председател, днес е един от дните и един от законопроектите, които ще разглеждаме в момента и който евентуално ще се дебатира, в който няма цифри, няма бюджети, няма сблъсък на това откъде и какви пари да се вземат и да се прехвърлят или чии икономически интереси биха били засегнати. Този законопроект е изключително важен, от една страна, за всички всички граждани, от друга страна, за общинските администрации. Става дума за това да започнем или в някои аспекти да продължим възможността, както и многократно се заявява и от бизнеса, от политици, от всякакви други граждани, че административната тежест е бреме, което трябва да се редуцира, и точно заради това в това предложение за промени в Закона за местните данъци и такси става дума именно за възможността административната тежест да бъде облекчена както за гражданите, така и за администрацията. Реално тук имаме възможност да помогнем на общинските администрации да си вършат много по-бързо и много по-лесно работата, тъй като няма да е нужно постоянно да изпращат уведомителни писма, да издирват граждани, за които да бъдат информирани, които пък от своя страна граждани, когато бъдат намерени, да бъдат карани да отиват в администрацията да подават заявления, които в огромна част от случаите има възможност администрацията да събере нужната информация и служебно да изготви нужните партиди. Разбира се, от Министерството на финансите аз ги разбирам, от една страна, този законопроект ще им вмени задачи, които те трябва по най-бърз начин или в определени срокове да изпълнят, това ще ги натовари за определен период от време да извършват неща, които в момента те се опитват да не да не ги правят поради натовареността си, но от друга страна, в дългосрочен план това ще даде възможност, както казах, да облекчим работата както на общинските администрации, така и на гражданите, които са засегнати в определени моменти. Ние поемаме изричен ангажимент, че ще се съобразим изцяло с препоръките на Министерството на финансите да изгладим тяхното негативно становище по така предложения законопроект. Ще вземем предвид и предписанията и препоръките, които имат от общините, които са дадени, разбира се, за някои от тях не сме съгласни, но за повечето от тях имаме конкретни неща, които бихме подкрепили бихме подкрепили и бихме предложили между първо и второ четене да бъдат въведени. Като цяло този законопроект наистина би трябвало да бъде извън политическите сблъсъци, извън това някой да се опитва да спечели определено политическо влияние или да покаже какво би постигнал с определени политически действия. Това е чисто прагматичен законопроект, в който наистина даваме възможност при определени обстоятелства някои от гражданите на Републиката в определен момент да не е нужно да ходят до администрацията, от своя страна, пак казвам, администрацията пък, от своя страна, ще бъде облекчена. Това нещо, в интерес на истината, при други изменения на законодателството преди две години е направено за определени случаи, но не е помислено точно за цитираните две алинеи, които в момента ние предлагаме да бъдат коригирани. Няма да губя времето, за да се впускам и аз в обяснения на това, което беше изложено преди това като мотиви на вносителите. Ако някой от тук присъстващите народни представители има притеснения за това какво и как ще се случи, разбира се, можем да влезем в дебат с конкретика какво и как

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Когато управляваха „Продължаваме Промяната“, не мислеха за заплатите, не мислеха за минималните заплати и не мислеха за служителите, респективно и за техните семейства – какво се случва с тях. Днес ние от „Движение за права и свободи“ подкрепихме Кодекса на труда, тоест минималната заплата да е 50% от средната работна заплата за страната, или, образно казано, 850 лв., а това според нас ще намали диспропорцията в заплащането в обществения сектор и по този начин няма да се влошават допълнително услугите, които предоставят те. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси целият пакет с данъчни закони ще бъде разгледан тази година и той ще се окаже, уважаеми колеги, може би най-важният за хората, тъй като касае предложенията на общините.

така че основните цели и задачи, които се целят в изменението в Закона, да бъдат достигнати и по този начин местната власт да си върши по-добре работата в полза на хората. Ние от „Движение за права и свободи“ ще подкрепим Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Благодаря Ви, уважаеми колеги. Не виждам. Други изказвания? Заповядайте.

Аз няма да ползвам трибуната за политически изказвания и да коментирам минималната работна заплата и какво е направила „Продължаваме Промяната“ в предишния си мандат, защото това е известно на всички. Съвсем чисто юридически искам да погледнем този законопроект, който ни предлагат от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ. Просто имам въпроси, които следва да бъдат уточнени, преди да формирам мнението си как да гласувам за него. Ще ми простите, ако сметнете, че това са въпроси за второ гласуване, но аз си мисля, че що се отнася до § 1, не става по никакъв начин ясно каква е Вашата идея. Ще се опитам да кажа какво разбрах до момента и ще очаквам отговор от вносителите дали правилно съм разбрал. Вие всъщност искате да премахнете декларацията, в която са задължени лицата, на които е изтекъл срокът на учредено право на ползване, тоест от ползвателите, когато е изтекъл срокът на правото на ползване, когато са направили отказ от правото си на ползване и вече не са данъчно задължени поради тази причина като ползватели, да подадат декларация. Това ли се опитвате да направите? Защото така разписан, текстът говори за декларацията по ал. 1 на чл. 14, която декларация е всъщност от собствениците на сгради, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по Закона за устройство на територията. Оттам идва объркването ми и наистина не разбирам какъв е смисълът на този § 1, който Вие предлагате да приемем. Иначе аз с две ръце ще гласувам за облекчаване на административната тежест и с две ръце ще подкрепя всичко, което служебно могат общините и данъчните служби да извършат, да не го прехвърляме върху хората да подават декларации на хартия. Просто наистина искам да изясня какво се цели с тази промяна в Закона за местните данъци и такси, като ще отправя още два въпроса пак по същия § 1, иначе за § 2 вече разбрах какво искате да се случи, където казвате, че служителят по чл. 4 отразява промяната в обстоятелствата на база на налични данни в общината и регистъра на населението. Първо, по какъв начин този служител ще се самосезира, за да търси тези данни, защото той няма да има информацията, че е прекратено учредено право на ползване или някой се е отказал от правото си на ползване? Какви данни ще намери в общината например за отказ от право на ползване, също не разбирам? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Матеев. Господин Ганев, първа реплика.

благодаря за така зададените въпроси. Истината е, че е много специфичен целият Законопроект, който в момента обсъждаме. На мен самия ми трябваше доста време преди нашите специалисти, които се занимават с местни данъци и такси, които направиха конкретната разработка, да вникна в цялата постановка на самия Законопроект, тъй като наистина касае доста специфика. В залата не са много хората, които също биха го разбрали в детайли, затова е важно Вашето питане. За да съм по-конкретен, ще Ви дам пример, с който да онагледя Вашия въпрос.

При смърт на ползвателя данъчно задължен става собственикът от първо число на месеца, следващ промяната на обстоятелството. Вторият Ви въпрос. Общините получават веднага уведомление, когато има издаден смъртен акт. Те са информирани защо има промяна в обстоятелствата. Продължавам. Съгласно сега действащия чл. 14, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси собственикът е задължен в двумесечен срок да подаде декларация за променено обстоятелство – починал ползвател. Точно заради това го правим, защото семейна трагедия, починал и надали на всички наследници в момента им е да отидат до общината да се занимават с декларации, при положение че общината е информирана. Искаме да променим това обстоятелство, да не трябва всеки да ходи в общината. Продължавам. В много от случаите лицата са близки роднини и така определеният срок е прекалено кратък предвид трагичното събитие в семейството. При придобиване на имот по наследство точно поради тази причина е предвиден по-дълъг срок – шест При установяване промяната на обстоятелства след изтичане на срока по чл. 14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси общинските служители пристъпват към процедурата на чл. 103 а именно изпраща се съобщение за констатирано несъответствие – починал ползвател, като срокът за отстраняване е 14-дневен. В много от случаите изпратеното съобщение не се получава, при което се пристъпва към процедура по връчване по чл. 32 от ДОПК – връчване чрез прилагане към досието. Това са все факти, факти, които продължават да утежняват цялата ситуация от страна на администрацията – писма, уведомления, връчвания. След изчерпване на реда по чл. 103 от ДОПК може да се приложи разпоредбата на чл. 107, ал. 3, изречение трето от ДОПК. Тук следва да се има предвид, че на установяване подлежат само задължения с изтекъл срок за срок за доброволното плащане. Определяне на задължения за бъдещ период на собственика не е възможно, поради което задълженията продължават да се начисляват на починалото лице.

но в крайна сметка искаме да избегнем, от този пример видяхте, действията, които трябва да предприеме администрацията – веднъж да изпраща писма, втори път да изпраща писма, да се връчва, после служебно се добавят към досието на този, който е данъчно задължен, открива се нова партида. Цялото това нещо, за да се избегне, предлагаме администрацията да има възможност да открива служебна партида и вече новите наследници да могат да бъдат с начислени данъци. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Ако няма друга реплика, заповядайте, за дуплика. Вие ми давате пример за починал ползвател. Ако си прочетете текста, за който говорим, всъщност става въпрос за изтекъл срок на право на ползване, което е различна хипотеза, и за отказ от право на ползване, което е също различна хипотеза. Там общината не получава никаква информация за това. Не виждам тогава как ще станат служебно тези неща. Първо, никой не следи кога изтича срокът на правото на ползване. Тогава единственото заинтересовано лице е ползвателят, който подава декларация и дава доказателства, че срокът на правото на ползване е изтекъл и той вече не е данъчно задължен, що се отнася до отказа – отказът пак го извършва ползвателят. Тоест той не е починал, за да извърши отказ от правото на ползване, така че не виждам в тези случаи как избягваме декларацията. Откъде „Местни данъци и такси“ в една община биха получили тази информация? Надявам се Вие да разбирате какво коментираме в момента. Така че, ако искате да постигнете това, което, пак казвам, подкрепям напълно и може би ще трябва да се приложи съвсем друг текст

Ще преминем към първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 48-254-01-50, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 3 ноември 2022 г. Господин Стоянов, за процедура. (ВЪЗРАЖДАНЕ): Благодаря, господин Председател! Дами и господа народни представители, относно преди малко съобщения от Вас Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията – Общ законопроект, предлагам на основание чл. 80, ал. 1 срокът за даване на предложения между първо и второ четене да бъде намален на три дни.

Грешката е моя. Предложението е за направеното от мен съобщение за изготвен Общ законопроект за изменение на Закона за устройство на територията. Поискано е намаляване на срока на три дни, затова ще го подложа на гласуване, за да се даде възможност на колегите да влязат в залата. Процедурното предложение е за намаляване на срока за предложения между първо и второ четене към Общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Моля, режим на гласуване.

Предложението е прието. Преминаваме към първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Моля, режим на гласуване.

Благодаря, уважаеми господин Председател! Дами и господа народни представители, уважаеми гости! Процедурата ми, господин Председател, е следната: обърнете внимание, господин Председател, това граничи с някакво безпрецедентно нахалство от страна на служебния премиер на Република Този премиер, който е назначен, даже аз няма да го наричам служебен, а ще го наричам назначения премиер, забележете, как разсъждава той по отношение на функционирането на държавата и как възприема в момента нейната характеристика. „Изслушването ми в Народното събрание е пиар ход, сламка за удавници.“ Уважаеми господа народни представители, тук има ли удавници? Това не е ли обида към парламента? Хайде, господин Председател, заедно да призовем служебния министър-председател, назначения министър-председател, да слага плувките и плавниците и да идва бързо в парламента при удавниците. Защото така е написано, господин Ганев, ето вижте (показва), и това може би показва начина на разсъждение от страна не само на служебния кабинет, но това не е проблем на служебния кабинет, това е наш проблем и се превръща в проблем на гражданите не само заради невнесения бюджет и нарушаването на Конституцията. Искам да Ви обърна внимание, господин Председател, да направите забележка на служебния премиер, назначения, защото ние трябва да контролираме служебното правителство. Това, което имам да кажа, е важно. Тези хора и неговите министри, които са назначени от назначения, си позволяват не само да не идват в комисии, те си позволяват да не вдигат телефона на комисии, когато народни представители искат представители на различните министерства за становища по различни теми в комисиите. Те не вдигат дори и телефоните си в министерствата, което означава, че и министърът не им е наредил, и служебният, назначеният премиер не ги контролира. Изобщо май отиваме до това, че един човек контролира всички в държавата, но всички от назначените. Уважаеми дами и господа народни представители, Вие не сте назначени. Вие сте избрани от българския народ. Хайде да сложим край на всичко това. Да се вземем в ръце и да махнем назначените, защото вижте докъде ни водят. Вижте как разсъждават за това, което е държавата в момента. Пак Ви питам: удавници ли сме всички тук?! Ако така ни възприемат, давайте да хлопваме кепенците и да си тръгваме, или да хлопнем техните кепенци. Мисля, че е време.

искате ли процедура после, господин Божанков? Още една процедура, след това ще има декларация от името на парламентарна група. Заповядайте. ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря, господин Председател. Тогава ще бъда съвсем кратък в тази процедура по начина на водене. Просто молбата ми към Вас е да припомните на господин Ченчев, не го направихте, вероятно от етични съображения, че всеки ще ни нарича както си иска, защото ние не упражняваме конституционните си правомощия като народни представители. Ако от четири парламента три не могат да излъчат редовен кабинет, ние за какво призоваваме от тази трибуна?! Конституцията е дала точен и ясен начин служебните кабинети да преустановят съществуването си, се избере редовен. И вместо да слушаме телевизионните влъхви на кръга „Капитал“, е по-добре да се вземем в ръце и да съставим редовен кабинет – нещо, което българските граждани очакват от нас, и тогава няма да има вопли към служебните министри и министър председатели, и така нататък. Тогава ще

Благодаря, господин Председател. Само преди ден се обърнах към Вас със следния проблем, че на въпроси към министри на парламентарен контрол самите министри отказват да предоставят договори, а това е начинът да контролираме изразходването на публични средства. Благодаря на администрацията на Народното събрание и на председателя, реагираха в рамките на деня, изпратиха съответното писмо, споделихме и в национален ефир за този проблем и реакцията не закъсня. Днес получихме съответните договори от министър Димитър Стоянов, служебния министър на отбраната. Естествено, аз доволен, отварям договорите, за да видя как се разходват публичните средства, и с изненада установявам, че договори има, но на мястото на имената на фирмите има празно място. Те са заличени. Макар че народните представители имат достъп включително до класифицирана информация и няма законова пречка имената на фирмите да са там, имената все пак липсват. Преживявам тази неприятност и тази обида към Народното събрание и продължавам да чета договорите, поне да видя при какви условия са сключвани и на какви цени, и с изненада установявам, че и цени няма. Цените са заличени, като бял лист хартия просто е положен върху мястото на цената, сканирано, копирано и изпратено. Тоест получил съм до момента информация, че договори има много, за много неща, но не е ясно с кого са сключени и на какви цени, и не мога да кажа на моите избиратели как служебният министър разходва техните средства. Имам обаче едно съмнение и предположение, че условията не са много изгодни, след като министърът очевидно крие нещо. И тук проблемите са два: как се разходват публичните средства, как се харчат парите – изгодно ли е това? Аз предполагам, че не е. И следващият по-голям проблем е, че служебен министър или редовен министър, няма значение, изпълнител на власт е, не отчита, той просто не дава отговор на Народното събрание, съответно директно на българското общество и българския народ. И пак казвам, не съм вярвал никога, че ще го кажа от тази трибуна – това не се е случвало дори по времето на ГЕРБ, защото такива въпроси съм пускал и по-рано към министри на ГЕРБ. Може би помнят колегите на един блицконтрол, с абсолютно същия договор отивам на блицконтрол. Казвам на министъра: „Господин Министър, 400% 400% от пазарната цена сте неизгодни условия.“ Скандали, трибунки, пресконференции, но в крайна сметка и резултат имаше, защото се даде публичност и защото фактите излязоха наяве. Служебният кабинет надмина Борисов от най мракобесните му години. (Възгласи: „Еее!“ от

Прав сте, господин Председател, че съм провокиран от това, което каза и господин Божанков, и господин Ченчев. Но уважаеми колеги, тук става въпрос за авторитета на Народното събрание, за авторитета на всички нас като народни представители. Днес, уважаеми господин Председател, в Транспортната комисия преди пет минути е отказал да дойде вицепремиерът на редовния блицконтрол. Вие сам поехте ангажимент към него, свързахте се, да предостави необходимите договори за разплащане на средства, европейски средства за заплати в едно от търговските дружества на Министерството на транспорта. Явно страхът да бъдат представени тези договори пред Комисията по транспорт днес го е уплашил и той няма да дойде. Двадесет и един народни представители ще го чакат в 14,30 ч. в Комисията по транспорт. Но уважаеми колеги, става въпрос за подигравка с държавността. Служебният кабинет руши авторитета на Народното събрание, авторитета на България като държава. Не може служебни министри да не се явяват в заседание, на блицконтрол на парламентарни комисии и тук в парламента, разбира се. В Правилника ясно е записано: „при болест или командировка“. Нито е болен, нито е командирован. Просто не иска да дойде. Уважаеми господин Председател, моля Ви, в рамките на следващите два часа и половина да положите необходимите усилия министърът на транспорта и вицепремиер в правителството на Гълъб Донев да се яви, както е по закон, в парламентарната Комисия по транспорт, за да му бъдат зададени въпросите. Защото, господин Божанков, ако при Вас се укриват данни, цени и фирми, в Комисията по транспорт се крият министрите, което е абсолютно недопустимо. Благодаря, господин Свиленски. Процедура – господин Василев. Благодаря, господин Желязков. Моята процедура е по начина на водене. И ще Ви помоля, когато има изказвания от тази трибуна, които правят разлика между служебни министри, назначени и редовни министри, да напомняте на народните представители, че всички те са министри и всички те подлежат на едни и същи правила на парламентарен контрол. И това дали Народното събрание е избрало редовен кабинет, или не е избрало редовен кабинет, няма никакво отношение към това, че всички министри, както и премиерът, трябва да се отчитат в това Народно събрание. Аз лично съм бил и служебен министър два пъти, и редовен министър, и никога не съм си позволявал да не идвам в Народното събрание, когато съм призован тук (шум и е в основата на факта, че България е парламентарна република. България не е президентска република. България не е премиерска република. България е парламентарна република. И ако министрите и министър-председателят не искат да се отчитат в това Народно събрание, може би е крайно време да призовем човека, който ги назначава, да ги инструктира да се отчитат в това Народно събрание

се крият от Народното събрание на Република България? Това е въпросът към Вас днес. Уважаеми господин Председател, понеже се заформи някакво оплакване от това, че служебните министри се крият, аз като член на Комисията по културата и медиите по-скоро бих призовал и министърът на културата, ако може, да се скрие, защото прекалено много се показва и с това нанася единствено щети на целия сектор. Между другото, да Ви съобщя, че е назначил Татяна Дончева, наш колега отпреди няколко народни събрания, за член на Борда на Фонд „1300 години България“, което е абсолютно необяснимо (шум и реплики), а себе си е назначил за председател на Управителния съвет. (Смях и шум.) Така че моят призив е: някои министри евентуално да се покажат, но други, ако може, да не се показват чак толкова много.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да споделя с Вас, че и служебният министър на икономиката и индустрията също се крие. Вече два месеца чакам отговор на въпросите, които съм задала. И така у мен остава подозрението, че той или се опасява, страхува се от отговорите, които трябва да даде, или пък нещо крие.

реших да предложа да привършим с тази мъка и да не излезе така, че ние сме безпомощните, а служебният кабинет някак си услужливо за себе си може би, но противоконституционно и най-вече срещу интересите на народа, за което ние се кълнем тук, не идва. И за да свършат тези мъки, Ви предлагам следното. Господин Председател, тук има един празен стол. Тези, назначените, си имат началник. Викнете началника им, цялото Народно събрание да призовем началника на назначените, да седне на този стол, да изслуша Народното събрание и да обясним всичките действия, бездействия, съмнения, които имаме ние към служебния кабинет, защото много взе да става. Много взе да става! И това не е само от една парламентарна група, което се чува като недоволство. Доколкото разбирам, всички тук, в тази зала, имат забележки. Има Конституция. Ние сме парламентарна република. Имаме президент, той е назначил служебен кабинет, който определено не се справя във всеки един сектор, който на всичкото отгоре има нахалството да не ни дава отговори, и не само това, но и да започне да се крие – той вече е започнал, неговият състав. Дори и административните длъжности надолу по веригата в служебния кабинет имат безобразието и проявяват безобразието дори да не отговарят вече на обаждания от страна на съответните парламентарни ресорни комисии. Мисля, че тук границата е мината, затова нека да запълним този празен стол, да го изпълним със съдържание и да чуем какво ще каже това съдържание по отношение на провала на служебния кабинет. (Смях. Ръкопляскания от „Продължаваме

господин Председател. Очевидно президентът Радев има някакъв проблем с подбора на министри – настоящи и бивши, тъй като тук няколко оплаквания, включително от един от бившите министри на Радев – чухме преди малко от Вас, господин Василев. Във вторник имаше Комисия Gemcorp, на която Вие и господин Петков не се явихте (ръкопляскания), за да дадете отговори Вие, като министър и министър-председател, как се опитахте да разпродадете българската енергетика, да обясните за някои липсващи документи, финансови проверки и други много спорни неща, които вероятно ще видим в Доклада. Но когато трябва да сме коректни към истината, нека да бъдем; когато коментираме едни министри, нека коментираме и други такива. Заповядайте за лично обяснение. Госпожо Михайлова, както казах, никога не съм си позволявал да не се явявам в Народното събрание. Когато насрочите Комисията в момент, в който не върви пленарно заседание, с удоволствие ще се явя на тази комисия.

Председател, процедурата ми е по начина на водене към Вас. По време на Комисията Gemcorp, тъй като имаше потвърждение, че ще присъствате, но после Ваш колега, от Вашата парламентарна група, каза, каза, че заради парламентарния контрол Вие не сте там. Ние си позволихме да пуснем пленарното заседание в Комисията и Вие и двамата не бяхте тук. Господин Председател, когато се лъже от тази трибуна нагло, било то и от бивши министри, моля да им правите забележка. Благодаря

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Не ми се искаше да прекъсвам тази серия от процедури, но така или иначе има и други важни неща от политическия дневен ред, на които мисля, че трябва да обърнем внимание. През последните дни на посещение в България е Волоколамският митрополит Антоний, председател на външния отдел на Московската патриаршия. Макар тази визита да беше обявена като църковнопразнична, посветена на честването на храмовия празник на черквата „Св. Николай“ към Руското подворие, на официалната страница на Външния отдел на Московската патриаршия се твърди, че посещението е било работно, което потвърждава опасенията, че наместо протоколно празнични, то е преследвало политически цели, които не се декларират открито. Присъствието на 6 декември на службата в Руското подворие на руския и беларуския посланик и на български публични личности, ангажирани със сдружение „Русофили“, затвърдиха това подозрение и опасението, че съществува опасност църквата да бъде използвана като политически инструмент. В този контекст ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС искаме да заявим следното: Първо, осъждаме последователната линия на Руската федерация да превръща Московската патриаршия в инструмент на своята външна политика. Защото дълг на всяка поместна църква е да не допуска да бъде употребявана от политическата власт, отдавайки Божието кесарю, а не Богу. Второ, осъждаме агресивната руска политика, включително с военни средства, насочвана от десетилетия изключително срещу православни страни, като Молдова, Грузия и Украйна. Една вярна на евангелския дух църква не може и не бива да се превръща в апологет на тази политика, защото нашият Спасител е казал, че ще се нарекат синове Божии миротворците, а не войнолюбците. Трето, заявяваме категоричната си подкрепа за автокефалията на Православната църква на Украйна, провъзгласена съгласно каноните с томос на Вселенската патриаршия в качеството ѝ на единствена църква майка на Киевската митрополия. Четвърто, обръщаме се със синовна молба към Българската православна църква да не се поддава на чужди провокации, още по-малко от страна на ангажирала се в тежък братоубийствен конфликт страна. А също и да помисли дали не е дошло време за влизането ни във евхаристийно общение с Православната църква на Украйна. Нещо, което вече беше направено от православните църкви на Константинопол, Александрия, Кипър и Елада и което предстои да бъде направено от Румънската православна църква. Българската църква има историческата памет да оцени колко труден и трънлив може да бъде пътят на един православен народ за създаване на своя поместна църква.

за Доклада за второ гласуване. ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря Ви, господин Председател. Преди това – две процедури. Първата ми процедура е по отношение на току-що гласувания Закон за местните данъци и такси – предлагам срокът да бъде удължен на 10 дни, както говорихме в за да може с Министерството на финансите, със Сдружението на общините, съвместно и с вносителите от парламентарната група на Политическа партия ВЪЗРАЖДАНЕ да оформим необходимите текстове и да видим може ли да помогнем на общините в тази ситуация.

госпожа Людмила Петкова – служебен заместник-министър на финансите; госпожа Ирена Христова – съвместяваща длъжността директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите; госпожа Татяна Накова – държавен експерт в Министерството на финансите, и госпожа Анна Бъчварова – главен експерт в Министерството на финансите.

и затова за улеснение на залата ще ги прочета анблок. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 48-202-01-33, внесен от Министерския съвет на 11 ноември 2022 г., приет на първо гласуване на 23 ноември 2022 г.“ ноември 2022 г.“ „Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, като в т. 1 думите „данък върху добавената стойност и други косвени данъци“ се заменят с „ал. 1 и ал. 2, т. 1.“

В ал. 4 се създава изречение второ: „В този случай срокът за предоставяне на исканата информация не може да бъде по-дълъг от 6 месеца от датата на получаване на искането.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

Уважаеми колеги, откривам разискванията. Изказвания по изчетените от председателя на Комисията параграфи? Не виждам. Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване,

както бяха представени от председателя на Комисията, и са подкрепени от Комисията.

за § 11. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, като: „1. В ал. 1, изречение второ думите „отговаря в 60-дневен срок от получаване на искането, като при отказ той трябва да е мотивиран“ се заменят с „потвърждава съгласието си или прави мотивиран отказ в 60-дневен срок от получаване на искането“. 2. В ал. 2 думите „със законите и процесуалните“ се заменят със „с националното законодателство и процедурните“. 3. В ал. 4 думата „със законите“ се заменя с „националното законодателство“.“

ал. 8, изречение второ думите „извършването на съвместна проверка за“ се заменят със „съвместно да бъдат проверени“. 3. В ал. 9 изречение второ се изменя така: „Спирането има незабавно действие.“ 4. В ал. 10 думите „извършването на съвместна проверка с други държави членки за“ се заменят със „съвместно с други държави членки да

„която е от предполагаема значимост“, а накрая се добавя „като се използва стандартен формуляр“. 2. В ал. 3, в текста преди т. 1 след думите „третата държава“ се поставя запетая и се добавя „като се използва стандартен формуляр“.“

„Статистически данни Чл. 143c1. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите ежегодно предоставя на Европейската комисия статистически данни за обема обема на автоматичния обмен на информация по глава шестнадесета, раздел IIIа, чл. 143з, ал. 1, раздел VI и VIII, информация за административните и други разходи и ползи, свързани с извършения обмен, както и информация за потенциалните промени за приходната администрация и за други лица.“

в ал. 3 думите „Информацията по чл. 143я8 се предоставя и от оператор на платформа“ се заменят с „Предоставящ информация оператор на платформа

в ал. 3, изречение първо преди думата „напомняния“ се добавя „писмени“.

Операторите на платформи водят регистри за предприетите действия за комплексна проверка и предоставяне на информация по чл. 143я6 и чл. 143я7, както и съхраняват документите и използваната информация за установяване статута на продавача. Регистрите, документите и използваната информация се съхраняват за срок не по-кратък от 5 години и не по-дълъг от 10 години след края на календарната година, за която се предоставя информацията.“

Не виждам. Закривам разискванията и подлагам на гласуване параграфи от 11 до 20 включително по номерация на Комисията, подкрепени от Комисията и в редакция на Комисията. Гласували

§ 21: „§ 21. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 1: а) точка 24 се изменя така: „24. „Налична информация“ по смисъла на чл. 143з е информацията от регистрите и базите данни на Националната агенция за приходите, която е достъпна в съответствие с процедурите за нейното събиране и обработване.“;

свързан с неподходящ или неразрешен достъп, разкриване или използване на информация, включително, но не само, на лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин, в резултат на умишлени противоправни действия, небрежност или случайни събития. Нарушаването на сигурността на данните може да се отнася до поверителността, наличността и целостта на данните. 57. „Платформа“ за целите на глава шестнадесета, раздел VIII е програмен продукт, включително интернет страница или част от нея или приложение/мобилно приложение, който е достъпен за потребителите и позволява свързване на продавачи с други потребители с цел пряко или непряко извършване на относима дейност за тези потребители. Платформа е и всяка договореност за събирането и плащането на възнаграждение във връзка с относима дейност. „Платформа“ не включва програмен продукт, при който, без да се извършват допълнителни действия във връзка с относима дейност, могат да бъдат изпълнявани само следните действия: обработване на плащания във връзка с относима дейност; б) обявяване или рекламиране на относима дейност от страна на потребители; в) пренасочване или прехвърляне на потребители към платформа. 58. „Партньорска юрисдикция“ за целите на глава шестнадесета, раздел VIII е юрисдикция извън Европейския съюз, с която Република България има действащо споразумение, предвиждащо автоматичен обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи по отношение на продавачи, които извършват относима дейност. 59. „Квалифицирана юрисдикция“ за целите на глава шестнадесета, раздел VIII е юрисдикция извън Европейския съюз, която има действащо специално споразумение с компетентните органи на всички държави членки

по силата на което се изисква автоматичен обмен на информация, еквивалентна на посочената в чл. 143я8. Еквивалентността на информацията се потвърждава с акт за изпълнение на Европейската комисия по мотивирано искане на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, на компетентен орган на друга държава членка или по инициатива на Европейската комисия. „Квалифицирани относими дейности“ за целите на глава шестнадесета, раздел VIII са всички относими дейности, предмет на автоматичен обмен съгласно специално споразумение по т. 60. 62. „Възнаграждение“ за целите на глава шестнадесета, раздел VIII е всякакъв вид заплащане, без таксите, комисионите или данъците, удържани или начислени от предоставящия информация оператор на платформа, което се плаща или начислява в полза на продавач във връзка с относимата дейност и размерът на което се знае или с разумни усилия може да бъде узнат от оператора на платформа. 63. „Лична услуга“ за целите на глава шестнадесета, раздел VIII е услуга, която включва работа за определено време или за изпълнение на определена задача от едно или повече физически лица, действащи самостоятелно или от името на образувание, и която се извършва дистанционно/по електронен път или на място/физически по искане на потребител, направено чрез платформа. 64. „Образувание“ за целите на глава шестнадесета, раздел VIII е юридическо лице или правна договореност, включително търговско дружество, съдружие, тръст или фондация. Едно образувание е „свързано образувание“ с друго образувание, когато едното образувание контролира другото или двете образувания са под общ контрол. За тази цел

което държи над 50 на сто от правата на глас, има 100 на сто от правата на глас. 65. „Държавно образувание“ за целите на глава шестнадесета, раздел VIII означава правителството на Република България,

данъчен идентификационен номер, издаден от държава членка или от друга юрисдикция, или негов функционален еквивалент при липсата на данъчен номер. 67. „Идентификационен номер по ДДС“ за целите на глава шестнадесета, раздел VIII е уникален номер за идентифициране на данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирани за целите на данъка върху добавената адресът на управление на продавач – образувание. 69. „Обявен недвижим имот“ за целите на глава шестнадесета, раздел VIII са всички недвижими имоти, намиращи се на един адрес, притежавани от един и същ собственик и предлагани за отдаване под наем в платформа от един и същ продавач. 70. „Идентификатор на финансова сметка“ за целите на глава шестнадесета, раздел VIII е уникален идентификационен или референтен номер на банкова или друга платежна сметка, по която се заплаща или начислява възнаграждението, с което разполага

2021/514 на Съвета от 22 март 2021 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (OB, L 104/1 от 25 март 2021 г.)“.“ Параграф 22. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 22 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 21. Предложение на народния представител Младен Шишков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 22: „§ 22. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. …) се правят следните изменения:

Не виждам. Закривам разискванията. Ще преминем към гласуване, като първо ще подложа на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на § 22 по вносител,

Преходни и заключителни разпоредби.

4 категории доходи по чл. 143з, ал. 1, за които ще предоставя чрез автоматичен обмен на компетентните органи на държавите членки информация относно местни лица на тези държави. Информация за категориите доходи по изречение първо се изпраща за данъчни периоди, започващи на или след 1 януари 2025 г.“

Благодаря, господин Чобанов. Откривам разискванията по наименованието и параграфи от 23 до 30 включително.

от 1 януари 2024 г.; в) 130 лв. за 1000 къса от 1 януари 2025 г.; г) 136 лв. за 1000 къса от 1 януари 2026 г.; 2. на пропорционалния акциз:

Размерът на акциза по ал. 1 не трябва да е по-малък от: 1. 187лв. на 1000 къса от 1 март 2023 г.; 2. 196 лв. на 1000 къса от 1 януари 2024 г.; 3. 205 лв. на 1000 къса от 1 януари 2025 г.; 4. 215 лв. на 1000 къса от 1 януари 2026 г.“ Комисията не подкрепя предложението.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31: „§ 31. В Закона за акцизите

(2) „Течност за електронна цигара, съдържаща никотин“ е течност, която се употребява чрез вдишване на пари, получени в резултат на нагряване, без горене, и е предназначена за употреба с електронни цигари или се съдържа в контейнерите за многократно пълнене по смисъла на § 1, т. 39 и 40 от допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.“ В чл. 29 ал. 3 се изменя така: „(3) Данъчната основа за облагане с акциз за: 1. нагреваемо тютюнево изделие е количеството тютюн, съдържащ се в продукта, измерено в килограми; 2. течността за електронна цигара, съдържаща никотин, е количеството течност, съдържащо се в електронна цигара за еднократна употреба, патрона, резервоара или контейнера за многократно пълнене, измерено в милилитри.“ 3. Член 37 се изменя така: „Чл. 37. Акцизната ставка за пури и пурети е, както следва: 1. 297 лв. за 1000 къса от 1 март 2023 г.; 2.

от 1 януари 2025 г.; 4. 0,35 лв. за милилитър от 1 януари 2026 г.“ 5. Член 39 се изменя така: „Чл. 39. (1) Акцизната ставка за цигарите е, както следва: 1. на специфичния акциз: а) 117,5 лв. за 1000 къса от 1 март 2023 г.;

Лицата, които произвеждат течности за електронни цигари, съдържащи никотин, в случай че в срок до 31 март 2023 г. подадат по реда на този закон заявление за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, могат да продължат дейността си до произнасяне на директора на Агенция „Митници“, но не по-късно от 30 септември 2023 г., при спазване на разпоредбите относно задълженията на лицензираните складодържатели. (2) Лицата, които продават, съхраняват и предлагат течности за електронни цигари, съдържащи никотин, в случай че в срок до 31 март 2023 г. подадат по реда на този закон искане за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия, могат да продължат дейността си на местата по чл. 90б до влизането в сила на съответния акт на директора на териториалната дирекция, но не по късно от 31 май 2023 г. (3) Лицата по ал. 2 могат да реализират в търговската мрежа наличните към 30 септември 2023 г. течности за електронни цигари, съдържащи никотин, без поставен бандерол до 31 декември 2023 г. След 31 декември 2023 г. течностите за електронни цигари, съдържащи никотин, следва да са с поставен бандерол.“

Господин Председател, предлагам предложението на Румен Гечев, което се състои от две точки, да бъде разделено на две различни гласувания, тъй като за едното от гласуванията ние ще го подкрепим, но за другото сме против. Това ми е процедурата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Необичайно е да взема изказване по финансов закон, но всъщност с това гласуване ще правим здравна политика. Няма толкова ефективен механизъм за подобряване на общественото здраве, колкото са тези параграфи, които в момента ще гласуваме, тъй като тютюнопушенето е вторият по големина рисков фактор за общественото здраве. В България, освен че имаме най-евтините цигари в Европейския съюз и най-ниския акциз, имаме и най-високо ниво на тютюнопушене именно поради високата достъпност. Акцизът и начинът, по който той се формира, определя и как ще бъдат употребявани тези средства за разрушаване на общественото здраве. Двата подхода са така нареченият адвалорен, или пропорционален акциз, при който по-евтините цигари остават по-евтини, с по-малка надценка, а по-скъпите имат по-голяма надценка; другото е така нареченият специфичен акциз, който качва ставката на всички равномерно на базата на брой цигари. Това, което прави процентният акциз, е, че преразпределя пазара към по-евтините цигари, не намалява тютюнопушенето, просто преразпределя тютюнопушенето към по-евтините брандове. Това, което прави специфичният акциз, е, че когато той е достатъчно висок, да намали тютюнопушенето и съответно да подобри общественото здраве. Това е много видно за последните 15 години в Европа – двете държави с най-висок акциз и съответно най-висока цена на цигарите на порядъци двукратно са свалили смъртността си, свързана с тютюнопушенето, докато България продължава да е с най-висока смъртност в Европейския съюз заради високата достъпност до тютюневи изделия. В тази връзка, когато се правят такива предложения, Ви моля, когато гласувате, да се замислите дали просто пълним фиска, дали подобряваме общественото здраве кои от двете предложения да изберем, включително и факта дали средства, за които се твърди, че са по-малко вредни, са по-малко вредни, защото основната причина да пушим цигари с всичките допълнителни вредности е съдържанието на никотин. Никотинът е това, което води до зависимост и до осъществяване на вреда. И ако ние диференцираме в зависимост от едни или други проучвания вредата от тези устройства, ние пропускаме факта, че целта на всички тези нови устройства е единствено и само да продължи зависимостта, с всички рискове от това да имаме все повече и повече зависимо население. Затова, уважаеми колеги, разбирам, че материята е малко сложна за обхващане, но медицинските ѝ аспекти категорично говорят в полза на това да имаме по-високи специфични акцизи и да облагаме всички продукти, които съдържат никотин, с по-висока ставка именно за да предпазваме общественото здраве. Благодаря Ви. Благодаря, господин Симидчиев. Реплики? Не виждам. Господин Гечев, заповядайте за изказване. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, едно хубаво съвпадение – специално искам да благодаря на доцент Симидчиев, който е специалист в тази област и съвсем основателно каза, че когато правим баланс между ефекти върху бюджета и върху здравето, приоритет трябва да има здравето, тъй като решенията, които взимаме – и се взимат и в Европейския съюз, и от България, трябва да водят в такава посока. Аз бих прибавил и един трети елемент – това е остатъчното българско цигарено производство. Знаете, че по същество то беше разсипано в България, машините разпродадени, но все са останали две-три фирми, основно в Пловдив една, така че и това трябва да имаме предвид в уравнението, когато взимаме решение. Накратко – има специфичен акциз, има пропорционален акциз. В Проектозакона правителството предлага да се увеличи повече специфичният акциз за сметка на пропорционалния акциз. Ние считаме, че трябва да се изменят и двата акциза – и специфичният акциз, и пропорционалният акциз, тъй като реализираме и двата ефекта – и увеличение на приходи в бюджета, и намаление на тютюнопушенето от гледна точка на този фактор, и трето, в най-голяма степен защитаваме остатъчното българско производство.

или общо подобрението или оптимизацията на предложението на Министерски съвет в нашето предложение на БСП – осигуряваме 150 млн. лв. допълнителни приходи в хазната. Освен това, колега Симидчиев, да използвам случая, че в други обсъждания сигурно сте забелязали, че примерно пушачите в Съединените щати са изключително малко, нищожен процент. Гледам ги в университета – има само една маса от 5 кафенета, на която пушат студенти от Европа. Защо? Защото тези, които пушат, плащат много по-високи здравни осигуровки. Така че икономическите стимули са изключително важни. Ние предлагаме също така да се промени и да се обърне пирамидата при увеличението на акцизите на така наречените е-цигари с нагряване. Първо, защото не само според нас, а според световни институции всеки вид пушене е вредно, но все пак от гледна точка на канцерогенните фактори тези фактори са по-слабо изразени при цигарите с нагряване. Има линкове, които са на разположение на всички колеги, от Германския федерален институт, където се казва: „В сравнение с дима, значително намаление от 80 до 96% при емисиите от нагреваеми тютюневи изделия, в сравнение с дима от конвенционални цигари“; от Националния институт за обществено здраве и околна среда на Нидерландия „Макар и да не са без риск, употребата на нагреваеми продукти води до 10 – 25 пъти по ниски нива на излагане на канцерогенни вещества“; същото е заключението на Агенцията за обществено здраве на Англия,

второ, запазвайки принципи на конкурентоспособност на българския пазар с известна хармонизация между специфичен и пропорционален акциз на цигарите, със защита на остатъчното българско цигарено производство; и трето, създава пропорционалност и при формирането на акциза на така наречените нагреваеми цигари. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Гечев. Има ли реплики? Заповядайте, доктор Симидчиев. Други реплики дали ще има? Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми професор Гечев, когато говорим за двата вида акциз, трябва да имаме предвид точно какво поведение ще се получи, защото посредством финансовите стимули имаме различно поведение на населението. Повишаването в по-малка степен на по-евтините цигари, води до това, че потреблението се премества в посока към по-евтини цигари, без да намалява, тоест здравен ефект не реализираме. Просто преразпределяме потреблението, без да реализираме здравния ефект. За нагреваемите и за вейповете вече казах, че и те трябва да бъдат облагани, защото основната вреда е във връзка със зависимостта. Доколко това е свързано със съхранение на национални индустрии? Разбира се, националната индустрия трябва да има важно значение, когато тя произвежда нещо, което при правилна употреба няма да доведе до смърт, а цялото производство на тютюневата индустрия, независимо дали употребата е правилна или не, води до увеличение на смъртността и на заболеваемостта. Разходите за здравеопазване се качват четирикратно повече, отколкото акциза, който събираме. Въпреки че събираме по 80% от всяка кутия продадени цигари и в момента петте лева средна цена на една кутия цигари се събират под формата на акциз, разходите в здравеопазване са не по-малко от 16 до 20 лв. на годишна база повече, тоест четирикратно повече, отколкото акциза, който събираме, така че ако гледаме от макрорамката на икономиката, трябва да правим всичко възможно да ограничаваме тютюнопушенето с всички възможни средства, включително и факта, че трябва да пречим на това да се преразпределя или движи пазарът, а просто да намалим тютюнопушенето като цяло, включително и с акцизни ставки, които са достатъчно високи, в момента сме изправени пред това да избираме между една лоша и една малко по-лоша като предложение, що се отнася до поведението. Лошото е, че ставките са толкова ниски, че те малко ще повлияят върху потреблението и в едното, и в другото предложение. По-лошото е, че при едното от двете предложения, в случая Вашето, то ще доведе до изместване на потреблението към по-евтини брандове, без да намали общото потребление, с което здравен ефект няма да бъде получен. Финансов ефект може да има някакъв минимален, пак казвам, но здравните разходи, свързани с това потребление, са четирикратно до петкратно по-големи, поради което това, което ще се случи, е, че ние няма да намалим потреблението по никакъв начин и поради това няма да има и здравен ефект. Благодаря Ви.

Благодаря Ви. Отново да благодаря на колегата доцент Симидчиев. Аз никога не бих си позволил да споря с него по здравни въпроси, но по отношение на пазарните ефекти и тяхното влияние на здравето е въпрос на дискусия. Първо, хората, които пушат по-скъпи цигари, не съм сигурен, че ще минат на по-евтини, така както ако погледнете динамиката на цените на други луксозни стоки – леки коли и други, няма такава тенденция. Второ, чисто икономически ние, ако накажем повече българите, да ги накажем, правилно, след като са пушачи, но ако ние в по-голяма степен увеличаваме акциза на широко ползваните по-евтини цигари в България, на хората с по-ниски доходи, ала сме много по-внимателни към акциза на българите с високи доходи, които пушат само луксозни цигари, това пък не е много справедливо от социална гледна точка. точка. Тук могат да се водят спорове как ще се разпредели пазарът или дали ще пушат повече, или по-малко, но съм доволен от това, че се води дискусия, защото отново нямаме различия. Целта трябва да бъде да се намали процентът и броят на пушачите в България, защото българското общество харчи огромни средства, за да преодолява последствията. Аз като народен представител не съм пушач и Ви обещавам, колега Симидчиев, че няма да пропуша. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Гечев. Други изказвания?

Благодаря, господин Желязков. Съвсем накратко, колеги. Както знаете, акцизният календар беше предложен и в актуализацията на бюджета. Той беше по-близо до варианта, който господин Гечев предлага даже мисля, май че беше същият вариант, но там имаше и допълнение, което забраняваше рекламата на цигари, и всъщност основното нещо, което според мен този парламент трябва да се стреми да направи, е да ограничи тютюнопушенето. Това става не само с вдигане на цената, но и със забрана за реклама. Тази дискусия я имахме в Бюджетната комисия. За съжаление, новото предложение на Министерския съвет не дава ограниченията за реклама. В предложението на господин Гечев също ги няма ограниченията за реклама, които бяха предложени в актуализацията, и имахме дискусия с данъка за акцизите, който ще се гледа на Бюджетната комисия този четвъртък, тези ограничения за реклама всъщност да бъдат приети. Ние сме направили предложение на второ четене в тази посока, така че независимо от акцизния календар всъщност най-важната задача пред нас в момента е според мен как да ограничим рекламата на цигари, за да не се продължава този порочен цикъл България да е страната с най-голям процент на жени, които пушат, което е изключително вредно, както знаем, и за децата, и това ще бъде основният фокус всъщност, живот и здраве, следващата седмица, когато влезе Законът за акцизите, да ограничим рекламата на цигари. иначе, що се отнася до двата календара, всъщност там голямата разлика идва от това дали се вдига поравно цената на всички цигари, или на по-скъпите цигари цената им се вдига повече повече като абсолютна стойност, но процентно по същия начин. Това според мен е въпрос на преценка на хората в залата. Иначе, доколкото разбрахме, в Министерството на финансите няма особена разлика в приходната част. част. Мисля, че на общо 12 милиарда приходи разликата е 80 милиона и тъй като не знаем какви ще бъдат цените на цигарите в следващите няколко години, това съвсем спокойно може да да бъде в която и да е посока. Моят апел към залата всъщност е да се фокусираме върху важното решение, което ще бъде следващата седмица, което е ограничаването на рекламата на цигари. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви, господин Василев. Реплика? Не виждам.

Уважаеми господин Председател, пропуснах да предложа срокът за промяната в стъпките на електронните цигари – крайната цел е абсолютно същата, просто започваме от по-ниски нива и стигаме до крайната цел, каквато е европейската практика, но срокът да бъде също от 1 март, както предложиха колегите в Комисията, за да няма разминаване в сроковете на отделните акцизи. От 1 март следващата година. Благодаря

Добре. Други изказвания?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Моето изказване ще е съвсем кратко. То е един призив да не смесваме акцизната политика с някаква мнима борба срещу тютюнопушенето. Просто ако със същия патос, с който тук в момента се говори, че тези мерки едва ли не ще направят някаква революция в борбата с тютюнопушенето, ами защо не ги прилагаме към захарните изделия? Ще стане ли тук някой доктор да ми обясни каква е щетата от злоупотребата със захарни изделия спрямо щетата от злоупотребата с тютюнопушене и колко струва това на общественото здравеопазване? Защо не обложим една вафла една четвърт от цената ѝ да е себестойност, три четвърти да е акциз? Нали сме много загрижени за общественото здраве? В крайна сметка, аз, ако искам да си съкратя живота, без да преча на останалите, не ми пречете, още повече при перспективата да го прекарам с някого от Вас. (Смях.) Имам право да го съкратя. Молбата ми е да се въздържаме от това лицемерно загрижване за общественото здраве чрез повишаване на акциза. Ами да увеличим акциза на алкохола,

хубаво е, когато говорите, да може да дадете данни. Аз мога да Ви дам такива данни, в компютъра ми са, мога веднага да Ви ги предоставя, за това акцизът как влияе върху потреблението и съответно върху вредата. Графиките са пред мен, всеки оттук желаещите може да дойде и да ги види. Защо не се облагат захарите и алкохолът и така нататък? Те се облагат по различен механизъм. Вредата няма нищо общо. Вредата от тютюнопушенето е втората след хипертонията по отношение на смъртността. Нищо друго не се доближава до нивото на вреда от тютюнопушенето. Това е единственият продукт, който при правилна употреба води до смърт. Няма друг такъв продукт. Захарта може при правилна употреба да доведе до ползи, но не и до смърт. Тютюнът единствено и само води при правилна употреба до смърт, така че това, което казахте, не е мнима загриженост за общественото здраве, а абсолютен факт. Компютърът ми е там (показва), каня Ви да дойдете и да ги погледнете заедно с Ваши колеги, ако желаят.

Моята реплика е към господин Дилов. Относно сблъсъка на интереси между здравеопазването и фиска – искам да Ви кажа, че бяхме уверени от Министерството на финансите, че акцизният календар, който те предлагат, няма да повлияе на потреблението на цигари. Да знаете кое взема превес. Това е първото. Относно предложението на господин Василев – ако искаме да създадем предвидима среда, малко е глупаво да правим промени от вторник на извънредно заседание, които да се гласуват в четвъртък. Според мен законодателство не трябва да се прави по този начин. Иначе сме

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Дилов, съгласен съм с Вас – за да бъдат обложени и други вредни продукти, трябва да се вкара разширение на акцизните стоки в България. Доколкото съм запознат – като тема, която ме интересува, това е било предложение, което се е гледало и се е опитвало да се изготви такъв законопроект. Така че в тази посока, смятам – да, прав сте, – да, прав сте, че трябва да се направи цял нов списък с вредни продукти, примерно като чипсове, захарни изделия с високо съдържание на захар и така нататък, но това е много сложно законодателство. Каня Ви като най-голямата парламентарна група да вземете това във Ваши ръце и да го предложите. Относно цигарите и как повишаването на цените на цигарите чрез акциза влияе на потреблението, господин Дилов, не съм съгласен с Вас. Влияе на потреблението и това беше изложено много изчерпателно – мисля, че беше от организацията „Борба с тютюневия дим“, която казва, че е доста еластично търсенето спрямо цената. Така че дори малки изменения в цените на цигарите повлияват позитивно или намаляват всъщност потреблението на цигари.

беше част от предходното предложение и сега беше извадено. Затова за мен големият въпрос е: защо изведнъж се изважда? В чия полза е да се извади рекламата за цигари от тази регулация? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Искате ли дуплика, господин Дилов? Не. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. На първо място ще подложа на гласуване процедурното предложение за разделно гласуване, направено от народния представител Цончо Ганев, на предложението на народния представител Румен Гечев, а именно да се гласуват разделно т. 1 и т. 2. Точка първа е за ново съдържание в чл. 38,

поправка в т. 1, а именно: след числото „263“ думите „1 март“ се заменят с „1 януари“ – да отпадне това изречение. РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Това е редакция, която беше направена от трибуната от господин Гечев. Пак ще Ви я повторя. Това е т. 1 от неговото предложение: в буква След редакцията, направена от Румен Гечев, текстът придобива съдържанието: „а в т. 1 числото „282“ се заменя с „263“.“

Редакционната я приехме – нагреваемите да влязат заедно с останалите, сега е самото предложение за нагреваемите, което също не е подкрепено от Комисията.

Гласувахме първо редакцията, която беше приета…

Моля, режим на гласуване.

За пореден път наблюдаваме нещо изключително грозно, но нормално за „Демократична България“. Видяхме как господин Симидчиев тук надълго и нашироко обясняваше как трябва да се вдигат още акцизите, как това е много важно за здравеопазването, как всички други негови и на цялата им група щях да кажа лъжи, но нека да са манипулации… В крайна сметка не гласуваха и заради тях не вдигнахме акцизите на определен тип цигари. Дано така хубаво да защитавате пред пациентите си как сте гласували въздържал се или против вдигането на акцизите. Поздравявам Ви. Типично за Вашата парламентарната група.

господин Ганев, гласувах за увеличаване на акцизите, а не против с пълното съзнание, че от двете злини се избра по-малката. Трябваше акцизите да бъдат много по-големи. Това го декларирах, още когато отговарях на професор Гечев. Онова, което правите в момента, е опит за манипулация на общественото мнение. Няма да вляза в него, но е важно да се знае поне в парламентарните анали, че манипулирате. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря, уважаеми господин Председател! Правя процедурно предложение да разменим местата на т. т. 5, тоест да продължим с разглеждането на Закона за училищното и предучилищното образование, който започнахме вчера, който е важен, който касае безплатните учебници за учениците, и вече трети ден да го прехвърляме,

Господин Председател! Процедурата ми е към Вас и Ви моля да спазвате наложените принципи. Когато гледахме Изборния кодекс, имаше предложение за размяна на точки, но Вие казахте, че залата се е произнесла и това предложение е недопустимо, сега го подлагате на гласуване. Хайде поне ни кажете каква е Вашата практика, за да знаем оттук нататък какво ще приемаме, защото, когато на Вас Ви е угодно, не го допускате до гласуване, а когато е угодно, го допускате. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Това беше по начина на водене или не? Ако е по начина на водене, уверявам Ви, господин Стоев, че на мен не ми е угодно. Започнах със Законопроекта за предучилищното и училищното образование, но се съобразих с аргумента на господин Минчев, след това беше направена формална процедура. И за да няма разлом и крамола в залата дали да се гледа първо т. 5, или т. 6 в оставащите 30 минути, затова предложих залата да реши. залата да реши. Категорично възразявам срещу твърдението, че на мен така или иначе ми е угодно, затова подлагам на гласуване предложението да продължим с разглеждането от вчера на Закона за предучилищното и училищното образование. Моля, режим на гласуване.

На редовно заседание, проведено на 23 ноември 2022 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление проведе публично обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 48-202-01-22, внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2022 г. В заседанието на комисията взеха участие: - госпожа Юлия Ковачева – заместник-министър на правосъдието, господин Атанас Георгиев – главен директор на Главна дирекция „Регистри“ в Агенцията по вписванията, и госпожа Елена Цонева – главен експерт в агенцията; - госпожа Поля Занева – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Пенчо Димитров – директор на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, и госпожа Стоянка Илова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството; от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – господин Марин Гергов – председател на Управителния съвет, господин Огнян Атанасов – заместник-председател на Управителния съвет, и господин Антони Чипев – главен секретар; от Камарата на архитектите в България – господин Васил Василев – член на Управителния съвет, господин Чавдар Тенев –член на Управителния съвет, и госпожа Емилия Ушакова – юрисконсулт; - от Камарата на геодезистите в България – господин Николай Найденов и господин Цветен Боев; - от Българската асоциация по информационни технологии – господин Милчо Боров, председател на КС. От името на вносителите Законопроектът бе представен от госпожа Юлия Ковачева. Тя обърна внимание, че с предложените изменения и допълнения се цели създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи като основна предпоставка за създаване на имотен регистър. С приемането на Закона през 2000 г. е предвидена законодателна реформа в системата на вписванията в българското вещно право чрез преминаване от персонална към реална система на вписване и създаване на имотен регистър. Реформата предвижда имотният регистър да се води не само на хартия, но едновременно с това и в електронен вид. Повече от 20 години след приемането на Закона тази законодателна реформа не е осъществена на практика. Към настоящия момент вписванията продължават да се осъществяват по персоналната система само на хартия. Създаването на имотен регистър по който се води не само на хартия, но и в електронна форма, изисква пълна дигитализация на всички актове, съхранявани от службите по вписванията. Дигитализирането на вписаните актове е задължителна предпоставка за създаване на електронни партидни дела за всички недвижими имоти съответните съдебни райони като част от процеса по създаване на имотен регистър. В службите по вписванията съществува огромен архив от вписани актове на хартиен носител за периода от 1900 г. до 2009 г., който е необходимо да бъде дигитализиран. След дигитализацията на целия хартиен архив ще бъдат създадени налични, качествени и пълни данни в структуриран вид в машинночетим формат като част от обща електронна база данни на имотен регистър. Ще бъде създадена възможност за сигурно съхранение на данните за недвижимите имоти, пълен електронен обмен на информационни документи и лесен достъп до услуги. Ще се улесни взаимното свързване на бази данни и регистри и ще се насърчи използването на сигурни електронни канали за предаване между компетентните органи. Очакваните резултати от прилагането на законопроекта са: - дигитализация на всички актове на хартиен носител, съхранявани от Агенцията по вписванията, и създаване на електронни партидни дела на всички вписани актове; нормативно обезпечаване на дейността на Агенцията по вписванията по водене на имотния регистър не само на хартия, но и в електронна форма чрез въвеждане на информацията в електронни партиди на недвижими имоти и електронни партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи; нормативно обезпечаване на процеса по създаване на имотен регистър в електронна форма като обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.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 Виолета Комитова и Богомил Петков. В изказванията си те подкрепиха законопроекта, като обърнаха внимание на забавянето на процеса на дигитализация от страна на Агенцията по вписванията и необходимостта от дигитализиране на общите и подробните устройствени планове на общините, за да могат да бъдат обвързани с актовете за собственост и партидите на отделните имоти. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 13 гласа

първо и второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. На свое редовно заседание, проведено на 9 ноември 2022 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 48 202 01-22, внесен от Министерски съвет

Разглежданият законопроект представлява законодателна инициатива, която е включена в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Даниела Митева, която посочи, че с предложения законопроект се изпълнява регистърната реформа, заложена в Плана за възстановяване и устойчивост, която може да бъде обособена в три направления, като първото направление е по отношение на установяването на съдържанието на електронните имотни партиди, което следва да бъде идентично със съдържанието на имотните партиди на хартиен носител. Госпожа Митева подчерта значението на второто направление, което е свързано с процеса по създаване на имотните партиди, при който се използва информацията от персоналните партиди и актовете на хартиен носител, както и създаването на така наречените помощни партиди, които след проверка от съдиите по вписванията се одобряват и стават имотни партиди по смисъла на Закона вписванията посочи, че третото направление в предложените промени е свързано с разграничението на отговорностите между Агенцията по вписванията и съдиите по вписванията, както и с дефинирането на задълженията на служителите на агенцията и на съдиите по вписванията. Госпожа Митева отбеляза, че ангажимент на Агенцията е да въведе данните от актовете и да изготви електронните партиди, докато съдиите по вписванията са задължени да проверят и да подпишат тези електронни партиди. Основната цел на Законопроекта е създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи като основна предпоставка за създаване на имотен регистър, като след дигитализацията на целия хартиен архив ще бъдат създадени налични, качествени и пълни данни в структуриран вид в машинно-четим формат, които ще бъдат част от общата електронна база данни на имотния регистър. С предлагания проект се прецизират основни понятия, необходими в процеса на изграждане на имотния регистър. Регламентира се уеднаквяването на съдържанието на партидата на хартия и партидата в електронна форма, съответно съдържанието на партидното дело на хартия и в електронна форма. Разширяват се правомощията на службите по вписванията, като се създава задължение за въвеждане на информацията в електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи. Финансовите средства, необходими за дигитализацията на наличния хартиен архив в Агенцията по вписванията, ще бъдат осигурени чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. С предложения законопроект не се транспонират актове на Европейския съюз, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Бранимир Балачев, Цвета Рангелова, Милен Матеев и Надежда Йорданова. Народният представител Бранимир Балачев заяви, че ще подкрепи Законопроекта, като отбеляза, че предложеното изменение е наложително с оглед обстоятелството, че всички документи, вписани до 2009 г., създават затруднение с издирването им и възможността за работа с тях. Той припомни, че скиците и проверките в имотния регистър са едни от важните неща при изповядване на сделка с недвижим имот и определи дигитализацията като полезна в тази насока. На поставения от народния представител Цвета Рангелова въпрос относно необходимостта от увеличаване на заетостта на служителите в съответните служби предвид недостатъчния щат и опасността от блокиране на работата по вписване от Агенцията отговориха, че разчитат на ресурсна обезпеченост по Плана за възстановяване и устойчивост, като служителите няма да бъдат ангажирани с дигитализацията на масивите от 1900 г. до 2009 г., а а само ще подпомагат тази дейност. Народният представител Милен Матеев заяви, че ще подкрепи внесения Законопроект, като приема, че това е стъпка в правилната посока. Той посочи, че Законопроектът ще подпомогне дигитализацията, но не и въвеждането на регистъра. Господин Матеев отбеляза, че с предложения Законопроект се въвежда още едно понятие, като акцентира върху различните термини, които съществуват в Закона и в правилника по вписванията, поради което същите ще трябва да бъдат прецизирани. Той посочи, че има конкретни съображения, свързани с предложените промени, и добави, че в срока между първо и второ гласуване ще направи предложения за прецизиране на текстовете в Законопроекта. Народният представител изрази съгласие, че Законопроектът трябва да бъде приет, за да бъдат осигурени финансовите средства по Плана за възстановяване и осъществяване на дигитализацията на архивите. Народният представител Надежда Йорданова заяви, че парламентарната група на „Демократична България“ ще подкрепи Законопроекта, тъй като същият решава важни проблеми, наболели през годините, и посочи, че по този начин регистърната реформа ще се придвижи напред. Госпожа Йорданова отбеляза, че е очаквала по амбициозен Законопроект Законопроект от Министерството на правосъдието, тъй като България има сили и осигурен ресурс да мине още по амбициозно напред, но изрази съгласие, че това е възможният напредък предвид чувствителността на имуществените отношения и консерватизма на системата. В заключение тя посочи, че независимо от това, че не е съгласна с темпото, с което се осъществява реформата, тя ще подкрепи Законопроекта, като между първо и второ четене ще бъдат поставени на обсъждане и редица въпроси. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“

Откривам разискванията по Законопроекта. Има ли изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Ще преминем към гласуване, колеги, на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 48-202-01-22, внесен от Министерския съвет на 31

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 48-254-01-14, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 19 октомври 2022 г. На свое заседание, проведено на 16 ноември 2022 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроекта. На заседанието присъстваха: професор Сашо Пенов служебен министър на образованието и науката, Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката, професор Диана Ковачева – омбудсман на Република България, Асен Александров – председател на Сдружението на директорите в средното образование и Никола Кицевски – директор на Издателство „Просвета“. От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Ирена Анастасова. Предлага се безплатното ползване на учебници и учебни комплекти да е принцип за всички етапи на училищното образование и да обхване всички ученици от 1-ви до 12-и клас с цел осигуряване на равен достъп до образование.

Синдикатът на българските учители и Съюзът на работодателите в системата на народната просвета подкрепят Законопроекта с условието, че ще бъде осигурено допълнително финансиране, за да не бъде за сметка на останалите дейности в системата на предучилищното и училищното образование, и настояват за гарантиране на финансовата стабилност на училищата. Законопроектът не се подкрепя от Министерството на финансите.

професор Диана Ковачева, Никола Кицевски – от името на Асоциацията на книгоиздателите, както и председателят на Сдружението на директорите в средното образование. Основните положения на предлаганите промени бяха подкрепени от всички участници в обсъждането, като бяха поставени въпроси относно възможността за изпълнението на предложената разпоредба, както и относно влизането в сила на същата. Представителят на издателите предупреди за необходимостта промените да бъдат съобразени с технологичните срокове за отпечатване на нови учебници. подкрепи предложения Законопроект, като подчерта, че условията за освобождаване от заплащане на учебниците не следва да се предоставят на изпълнителната власт, а да се съдържат в Закона. Внесе уточнението, че в системата се ползват печатни издания на учебници и такива в електронен вариант. По-нататък в хода на обсъжданията следва да се установи обхватът, тоест всички ли форми на учебници и учебни помагала се освобождават, както и обхватът относно учебниците за различните видове подготовка – общообразователна, профилирана, професионална и така нататък. Важно е да се уточни откога влиза в сила това изменение – от началото на учебната година или от началото на календарната година. В дискусията се включиха народните представители Красимир Вълчев, Николай Денков, Ирена Анастасова, Мукаддес Налбант, Иван Белчев, Гален Монев и Ивайло Папов. Всички подкрепиха концептуално предложението за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници за всички деца и ученици от 1-ви до 12-и клас, за осигуряване на равен достъп до образование и подобряване на качеството му. Поставени бяха въпроси относно необходимостта да се определи обхватът на безплатните учебници – дали само за общообразователна подготовка, или и за профилирана и професионална подготовка. Използването на печатна или електронна форма поставя практически проблеми по изпълнението на предложената норма. Специфични изисквания са свързани с учебния предмет майчин език. Предложението следва да бъде прецизирано от гледна точка на възможностите за финансово обезпечаване, необходимостта от точни разчети и планирането им в следващ бюджет, както и срока за влизането му в сила. Вносителите заявиха, че ще предложат оптимален срок за влизането влизането в сила на предложената разпоредба, съобразен с възможностите на бюджета, и от началото на учебната година. След проведено гласуване с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 48-254-01-14, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 19 октомври 2022 г.“ Благодаря. Благодаря, господин Вълчев. С това докладите по двата законопроекта, които разглеждаме съвместно, приключиха. От името на вносителите Корнелия Нинова и Христо Симеонов иска ли някой да вземе думата?

така приетия преди малко Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър да скъсим срока на три дни между първо и второ четене.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моето обратно становище е да запазим срока такъв, какъвто е по Правилника – седем дни, тъй като в дискусиите в Правната комисия се изразиха много становища, че трябва да бъдат прецизирани текстовете на Закона, така че да имаме достатъчно време

скъсяване на срока на три дни между първо и второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Моля, режим на гласуване.

Предложението е прието.

представители: за 114, против 48, въздържал се 1. Предложението е прието. Продължаваме с разисквания. Господин Симеонов – от името на вносител, заповядайте.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, искам да Ви запозная с мотивите към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Настоящият законопроект се предлага със следните цели. Първо, отстраняването на съществуващи пречки, ограничаващи конкурентоспособността и препятстващи кандидатстването във висши училища в страната и други държави на зрелостниците и другите граждани на Второ, допълнение и прецизиране на разпоредбите от Закона, уреждащи възможностите за валидиране на компетентности по предмет, който не е включен в дипломата за средно образование по начин, който да отговори на поставените от родителите и Омбудсмана на Република България проблеми във връзка с кандидатстването на зрелостниците в страната и в чужбина. създаване на възможност за осъществяване на обществен контрол върху работата на областните и общинските институции по изпълнение на стратегиите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и на годишните планове за изпълнение по дейности на тези стратегии. Четвърто, намаляване на административната тежест за органите на управление в системата на средното образование и взаимосвързаност на училищните политики с общинските, областните и регионалните политики. Първата група проблеми са свързани с прилагането на чл. 134 от Закона от констатирани празноти в законодателната уредба, за което са сигнализирани както народните представители като имащи право на законодателна инициатива, така и Омбудсманът на Република България. Като вносители на този законопроект, също така и Омбудсманът на Република България, получил множество сигнали от родители за тези празноти в Закона за предучилищното и училищното образование, смятаме, че е необходимо да се създадат условия, с които учениците да бъдат поощрявани да кандидатстват и да продължат своето образование и професионално развитие в желаната от тях област. законопроект предлагаме допълнение и прецизиране на разпоредбите от Закона, уреждащи възможностите за валидиране на компетентности по предмет, който не е включен в дипломата за средно образование, по начин, който да отговори на поставените от родителите и зрелостниците проблеми, изложени по-горе. Втората група разпоредби в предлагания законопроект са свързани със създаване на задължения за областните, съответно за общинските администрации, да публикуват на своите интернет страници съответните стратегии за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците заедно с годишните планове за изпълнение и финансиране на тези стратегии. Това предложение е с цел постигане на повече прозрачност и възможност за осъществяване на обществен контрол върху работата на институциите. Третата група предложения са свързвани с намаляване на административната тежест за органите на управление в системата на средното образование чрез включване на част от документите, които приема педагогическият съвет на училището в стратегията за развитие на съответната институция и за създаване на изискване за отчетност по години, което ще създаде възможност за по-ефективно управление на качеството на обучение в институцията, като се запазват правомощията на педагогическия съвет да определя най-важните политики, но вече в единен документ, с конкретни и измерими за постигане и отчитане цели. От друга страна, чрез обединяване на отделни съществуващи към момента документи в единна стратегия се създават гаранции за взаимосвързаност на училищните политики с общинските, областните и регионалните политики. Благодаря Ви. За изказвания? Заповядайте, господин Свиленски, за процедура. Благодаря, уважаеми господин Председател. Предлагам процедура да преустановим по тази точка, тъй като е 14,00 ч. вече, а разделихме дебата в три заседания. В крайна сметка разбрах от колегите, че имат подготвени изказвания. Няма смисъл сега да направим едно-две изказвания, другият път още едно, гласуване, законите са сериозни. Така че предложението ми е, то това Вие можете да го направите, да прекратите заседанието и да продължим в следващия ден с

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, правя обратно предложение. Трябва да продължим и по възможност бързо да приемем тези два законопроекта тъй като те са спешни, няма възможност да бъдат отлагани. Ако искаме безплатните учебници да влязат в действие за следващата учебна година, трябва да бъдат приети колкото може по-скоро. Всяко отлагане издига риска да изпуснем тази възможност. Същото се отнася и за другия законопроект, от който ще зависи дали деца, младежи ще могат да кандидатстват

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, нашето предложение е до изчерпване на точката тогава, а не до 14,15 ч. Действително, както академик Денков каза, точката е от изключителна важност, затова нека да продължи заседанието, докато бъде приет този законопроект, тази точка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви. Подлагам на гласуване направеното предложение за удължаване на времето до приемането на тази точка.

представители: за 96, против 79, въздържали се 4. Предложението е прието. И в оставащите минути ще изчета съобщение за парламентарния контрол за утре, 9 декември 2022 Служебният министър-председател на Република България Гълъб Донев ще отговори на два въпроса от народните представители Екатерина Захариева, Георг Георгиев, Христо Гаджев и Даниел Митов; и Иван Христанов. Служебният министър на културата Велислав Минеков ще отговори на девет въпроса от народните представители Стефан Шилев; Димитър Николов; Иван Петков и Кристиан Вигенин – два въпроса; Петър Петров; Ангел Георгиев и Димитър Пашев; Даниел Петров – два въпроса; и Виолета Комитова Комитова и на едно питане от народния представител Любен Иванов. 3. Служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев ще отговори на два въпроса от народните представители Искрен Митев; и Драгомир Стойнев. среда и водите Росица Карамфилова-Благова ще отговори на шест въпроса от народните представители Росица Кирова; Димитър Найденов; Цветелина Симеонова-Заркин; Джевдет Чакъров; Илина Мутафчиева; и Николай Костадинов и Искра Михайлова. Служебният министър на енергетиката Росен Христов ще отговори на въпроси от народните представители Ангел Георгиев и Искра Михайлова; Ангел Георгиев и Стоян Таслаков – два въпроса; Ивайло Мирчев; Илина Мутафчиева; Росен Костурков; и Николай Костадинов, Искра Михайлова и Стоян Таслаков. Служебният министър на младежта и спорта Весела Лечева ще отговори на четири въпроса от народните представители Иво Атанасов – два въпроса; и Радостин Василев – два въпроса, и на едно питане от народния представител Мартин Харизанов. Служебният министър на електронното управление Георги Тодоров ще отговори на два въпроса от народните представители Борис Аладжов; и Тихомир Георгиев. 8. Служебният министър на финансите Росица Велкова-Желева ще отговори на един въпрос от народните представители Иван Иванов и Бойко Клечков. 9. Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговори на 28 въпроса от Росица Кирова – два въпроса; Николай Нанков – два въпроса; Даниел Петров; Климент Шопов и Никола Димитров; Петър Петров – два въпроса; Мая Димитрова – два въпроса; Иван Иванов; Славена Точева; Бранимир Балачев; Лилия Недева; Николай Денков; Димитър Николов; Стоян Михалев; Димо Дренчев; Румен Христов; Златан Златанов; Илина Мутафчиева; Кирил Ананиев; Иван Белчев; Петър Куленски и Ивайло Шотев; Андрей Рунчев; Димитър Недялков и Настимир Ананиев; Албена Върбанова; и Христо Проданов и на девет питания от народните представители Николай Нанков – две питания; Любен Иванов – две питания; Стоян Таслаков; Стоян Таслаков и Десислава Георгиева; Николай Нанков и Петя Аврамова – две питания; и Коста Стоянов, Костадин Костадинов и Николай